Prelazimo na 8. toku po ovom zadnjem dnevnom redu, to je - Prijedlog Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima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 Izvješća ste primili na sjednici, a amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, gospodin Dražen Bošnjaković. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo. U okviru reforme hrvatskog pravosudnog sustava neophodno je poduzeti mjere i aktivnosti za ustanovljavanje sustava, stručne obuke pravosudnih dužnosnika, a posebno osposobljavanje diplomiranih pravnika, kao vježbenika u pravosudnim tijelima, sudovima i državnim odvjetništvima. Posebno je potrebno urediti pitanje stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita, kao i načina njegovog polaganja. Prema preporuci Vijeća Europe, Vijeća ministara država članicama o neovisnosti, učinkovitosti i ulozi sudaca od 13. listopada 1994. godine, države članice moraju omogućiti odgovarajuću obuku kandidatima za pravosudne dužnosnike, prije njihovog imenovanja. Stoga je bilo nužno, kod predlaganja ovog zakona, također voditi računa i o ovoj preporuci Vijeća Europe. Prijedlogom ovog zakona uređuju se uvjeti za prijam vježbenika u sudove i državna odvjetništva, trajanje vježbeničke prakse, ulazak u vježbenički i stručni program. Ciljevi i način provođenja vježbeničke prakse, kao i stručne prakse za odvjetničke i javnobilježničke vježbenike, kao i za pravnike sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem prava u tijelima državne uprave, lokalne i područne, regionalne uprave i drugim pravnim osoba i osoba zaposlenih u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima na fakultetima koji namjeravaju pristupiti polaganju pravosudnog ispita. Ovim prijedlogom zakona također, uređuje se postupak prijavljivanja, načina polaganja i vrednovanja pravosudnog ispita. Ovim prijedlogom zakona omogućuje se kvalitetna priprema za polaganje pravosudnog ispita svim pravnicima koji pristupaju pravosudnom ispitu, kao i kvalitetnoj i cjelovito obrazovanje pravosudnih vježbenika, a posebno kroz sustav obrazovanja u pravosudnoj akademiji Ministarstva pravosuđa. Tako i pravnici u tijelima državne uprave, lokalne i područne samouprave, kao i u drugim pravnim osoba i osobe zaposlene u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima na pravnim fakultetima, dužni su radi stručnog obrazovanja, a radi pristupanja i polaganja pravosudnog ispita, provesti na sudu određenu vježbeničku praksu. Ovim zakonom također je predviđeno da su sudski vježbenici i državno odvjetnički vježbenici, dužni proći dio stručnog obrazovanja u trajanju od najmanje 150 sati prema programu usavršavanja koji mora biti usklađen sa programom pravosudne akademije. Isto se odnosi i na javnobilježničke vježbenike, iako za odvjetničke vježbenike i javnobilježničke vježbenike stručna obuka uređena je Zakonom o odvjetništvu, odnosno Zakonom o javnom bilježništvu. Ovdje moramo posebno naglasiti, da za vježbenika može biti primljena osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: Hrvatsko državljanstvo, da mora imati zdravstvenu sposobnost za rad, završen diplomski studij prava. Državljani država članica Europske unije, također mogu biti primljeni za vježbenike u pravosudnim tijelima, ako ispunjavaju uvjete utvrđene ovim zakonom. Slobodna mjesta vježbenika svake godine svojim planom prijema određuje Ministarstvo pravosuđa, a na prijedlog Vrhovnog suda predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Prijedlogom zakona posebno je određen i postupak odabira vježbenika na slobodno vježbeničko mjesto, koje se popunjava javnim natječajem kojeg objavljuje Ministarstvo pravosuđa. Postupak provjere znanja i ocjenjivanje kandidata, provodi posebno povjerenstvo za izbor vježbenika. Ovim zakonom utvrđeni su i kriteriji za odabir kandidata, te povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji se predlažu za izbor ministru nadležnom za vođenje poslova pravosuđa. Vježbenička praksa traje 2 godine i kandidati su dužni provesti vježbeničku praksu, prema utvrđenom programu. U toku vježbeničke prakse, vježbeniku se postavlja mentor, koji provodi nadzor nad radom vježbenika i njegove osposobljenosti. Organizacija i provođenje pravosudnog ispita u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Pravosudni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom od 5 članova. Članovi ispitnog povjerenstva moraju biti pravnici s najmanje 15 godina rasnog iskustva u struci i to nakon položenog pravosudnog ispita. Ovim zakonom također, utvrđeni su uvjeti za polaganje pravosudnog ispita, sudskih i državno odvjetničkih vježbenika i to tako da ovi vježbenici moraju imati najmanje 18 mjeseci vježbeništva i izvršenog programa utvrđenog ovim zakonom. odvjetnički vježbenici i javnobilježnički vježbenici također moraju imati najmanje 18 mjeseci vježbeničkog staža da bi mogli pristupiti polaganju pravosudnog ispita dok su pravnici zaposleni u tijelima državne uprave, lokalne i područne samouprave i drugim pravnim osobama kao i osobe zaposlene u nastavnim i suradničkim zvanjima na pravnim fakultetima dužne radi pristupanja pravosudnom ispitu provesti na sudu najmanje pola vremena koliko je utvrđena vježbenička praksa sudačkih i državno-odvjetničkih vježbenika. Programom je točno predviđeno koliko kojeg kolegija je potrebno na sudu provesti. Znači i građanskom pravu i kaznenom pravu i drugim granama. Pravosudni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Pisani dio sastoji se od radnje i to iz građanskog prava i kaznenog djela utemeljenom na konkretnom spisu predmeta dok treću pismenu radnju kandidat izrađuje odabirom iz područja radnog, trgovačkog ili upravnog prava. Usmeni dio ispita sastoji se od ispita iz građanskog i trgovačkog prava, građansko-postupovnog i obiteljskog prava, kaznenog i kazneno-postupovnog prava, radnog i upravnog prava, sustavno prava i osnova sustava Europske unije te organizacije pravosuđa. Usmeni dio ispita polaže se pred ispitnim povjerenstvom. Rezulatati na ispitu iz svakog predmeta se boduju na način utvrđen ovim prijedlogom. Pravosudni ispit može se polagati najviše 3 puta. Prijedlog zakona posebno je propisao da će pravosudnom ispitu moći pristupiti svi kandidati koji su do stupanja na snagu ovog zakona stekli uvjete za polaganje ispita po sadašnjem zakonu do 1. rujna 2009. godine. Nakon tog datuma pravosudni ispit polagat polagat će se sukladno uvjetima i na način utvrđen ovim zakonom. Dakle ovim zakonom vrlo transparentno i jasno propisujemo cijeli način kako će se obavljati vježbenička praksa, način kako će se prijavljivati i kako će se polagati pravosudni ispit. Jer kao što nam je bitna neovisnost naših sudaca iznimno je bitna zapravo stručnost. A stručnost stječemo već i na samom studiju, ali posebno je važno nakon završenog studija kako provodimo ovaj vrlo bitni dio i velika je novina upravo i ovaj mentor kojeg smo ugradili u odredbe zakona koji zapravo treba raditi sa vježbenicima. Smatramo da je ovo također jedan vrlo značajan iskorak u reformi našeg sustava pravosuđa. Hvala lijepa. Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu.

Hrvatske demokratske zajednice podržava Prijedlog zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 12. lipnja 2008. godine. Mišljenja smo da je potrebno pristupiti donošenju Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu prvenstveno radi usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske potrebno je naglasiti da provedba reforme hrvatskoga pravosuđa sadrži mjere i aktivnosti za osposobljavanje vježbenika u pravosudnim tijelima, stjecanje uvjeta i načina polaganja pravosudnih ispita. Ovim zakonom osigurava se jedinstveno i kvalitetno obrazovanje budućih sudaca i državnih odvjetnika. Standardizira se sustav obrazovanja u cijeloj Hrvatskoj za sve pravnike koji žele pristupiti pravosudnom ispitu. Također državljani država članica Europske unije mogu biti primljeni za vježbenike u pravosudnim tijelima ako ispunjavaju uvjete utvrđene ovim zakonom. Prijedlogom zakona uređuju se uvjeti za prijam vježbenika u sudove Državnog odvjetništva, ukupno trajanje vježbeničke prakse, ciljevi i način trajanja vježbeničke prakse kao i dio stručne prakse za odvjetničke i javnobilježničke vježbenike i za pravnike sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem prava u tijelima državne uprave, lokalne i područne, regionalne samouprave i drugim pravnim osobama i osobe zaposlene u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima na fakultetima koji namjeravaju pristupiti polaganju pravosudnog ispita. Sam postupak prijema vježbenika u pravosudnim tijelima propisan je na način da slobodna mjesta vježbenika utvrđuju planom prijema koje objavljuje i utvrđuje Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske u skladu sa okvirnim mjerilima. Uvodi se pismena provjera znanja i ocjenjivanja kandidata koje provodi Povjerenstvo za izbor vježbenika a sastoji se od tri člana. Nakon provedenog postupka Povjerenstvo za izbor vježbenika utvrđuje listu kandidata prema broju ostvarenih bodova, istu predlaže za izbor ministru nadležnom za poslove pravosuđa. Prijedlogom zakona određuje se i trajanje vježbeničke prakse koja se sastoji od praktičkog dijela vježbeničke prakse koja se provodi u sudovima i državnim odvjetništvima i od sudjelovanja u stručnim radionicama Pravosudne akademije. Isto tako određuje se odgovornost mentora za rad vježbenika na način da mentori moraju proći posebnu izobrazbu prije nego im bude odobreno da obučavaju vježbenike. Što se tiče samog polaganja pravosudnog ispita za pravnike zaposlene u tijelima državne uprave i drugim pravnim osobama koje imaju manje stvarnog uvida u rad pravosudnih tijela odnosno sudova održava se bitna novina da su pravnici zaposleni u tijelima državne uprave, lokalne i područne samouprave i drugim pravnim osobama dužni radi stručnog obrazovanja provesti na sudu određeni dio radnog vremena u svrhu stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita. Nadalje određuju se uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati za polaganje pravosudnog ispita, zatim postupak polaganja pravosudnog ispita a bitna je novina da se pismeni ispit sastoji od tri radnje o čemu članovi ispitnog povjerenstva sastavljaju zapisnik. Pravosudni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje se sastoji od 5 članova koji moraju biti pravnici s najmanje 15 godina staža nakon položenog pravosudnog ispita i koji se biraju na vrijeme od dvije godine. Imaju mogućnost ponovnog izbora. Ovaj predloženi zakon treba odgovoriti potrebama pravosuđa ali isto tako treba omogućiti kvalitetnu pripremu za polaganje pravosudnog ispita svih pravnika koji pristupaju pravosudnom ispitu kao i cjelovito obrazovanje pravosudnih vježbenika kroz obvezatnu i odgovarajuću obuku čime će se omogućiti stjecanje stručne vještine i znanja za rad budućih sudaca i državnih odvjetnika. Zbog svega naprijed navedenog Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. Hvala.

Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Posebna hvala potpredsjedniku Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Prijedlog zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, s Konačnim prijedlogom zakona je zakon koji ima relativno mali krug adresata, odnosno osoba na koje se odnosi. Ali ima izuzetno veliku vrijednost i uticaj na buduću kvalitetu pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj. Riječ je o školovanju kroz praksu ljudi koji će u budućnosti voditi pravosudni sustav ili raditi na drugim poslovima vezano uz pravosuđe. Tako da po mojem sudu ovaj zakon zaslužuje vrlo značajnu pažnju. On je dobro došao i potrebno ga je donijeti. Da li u ovakvom obliku? Nisam siguran. Zašto? Zato što postoji diskrepancija između proklamiranih načela Ministarstva pravosuđa i samog prijedloga ovog zakona. Naime, naše Ministarstvo pravosuđa kroz cijelu strategiju nas uvjerava da je potrebno raditi na specijalizaciji sudaca kako bi uspješnije mogli obavljati zadatak. Naše Ministarstvo pravosuđa je inzistiralo na osnivanju pravosudne akademije kako bi se suci i svi pravnici mogli dodatno educirati i osposobljavati. Mi se kao društvo zalažemo za cjeloživotno učenje, a sasvim sigurno pravnička znanja zastarijevaju brže možda nego druga. A u prijedlogu zakona imamo obvezu i to svim, svim pravnicima bez obzira da li su iz gospodarstva, državne uprave ili iz tzv. tzv. kriminalisti iz javno pravobraniteljskog područja ili zaista suci iz različitog dijela prava bilo civilnog, bilo kaznenog moraju u vježbeničkoj praksi od nekoliko mjeseci proći sve to i steći naziv. Koji? Opet opći pravnik ili specijalista opće medicine da tako kažem. Dakle, i još jedna okolnost. Do sada je bilo moguće da pravnici iz gospodarstva, korporativni pravnici povećanim dužim iskustvom steču pravo pristupiti pravosudnom ispitu. Ovaj zakon to ne predviđa. Svaki pravnik bez obzira gdje je stekao iskustvo i koliko je to iskustvo mora proći po programu koji utvrdi ministrica, a ne pravosudna akademija, nego ministrica koja utvrdi mora proći barem polovicu prakse u sudu ili javnom pravobraniteljstvu. Pa čak i upravni pravnici koji se specijaliziraju za upravu. Ne mislim upravni pravnici po nazivu, po akademskoj tituli i cijeli život žele raditi u državnoj upravi moraju proći isti postupak kod polaganja pravosudnog ispita, a poznato je da se čak odvjetnici specijaliziraju, naravno ne stavljaju na svoju ploču iz komercijalnih razloga da se bavi recimo samo civilom ili nekim drugim pravom i cijeli život u tome se usavršava i opet kaže da nije usavršio svoje znanje. Drugi prigovor koji mogu sa razlogom istaći u ovom prijedlogu zakona, bez obzira koji ćemo mi podržati, jer je bolje imati uređeni sustav nego neuređeni sustav, jeste da je prema rješenjima koja se nude zapravo svemoćna osoba ministar ili ministrica pravosuđa. Ona čak i utvrđuje program mada imamo osnovanu pravosudnu akademiju. Program za polaganje pravosudnog ispita ona imenuje i povjerenstvo za polaganje pravosudnog ispita i njihove zamjenike. Ona odlučuje o programu koji će se provesti kroz vježbu. Ministar odlučuje i koji će se vježbenik zaposliti, a to čak ne odlučuje kad je riječ o sucima. Ministar odlučuje o prizivima na rješenja Povjerenstva za ispitivanje na pravosudnom ispitu itd. Skoro polovicu članaka su ovlaštenja ministra nadležnog za pravosuđe. Dakle, mislim da bi to, tu okolnost trebalo uzeti u obzir, predvidjeti da program ako već se radi o programu za stručno osposobljavanje radi osoba ili tijelo koje stručno ima kvalifikacije za to. Neću reći da ministar nema, ali ih ne mora imati. Nigdje nije propisano da ministar mora biti magistar ili doktor prava. Ne mora ih imati, a složit ćete se da akademija pravosudna mora imati stručne osobe i to smo utvrdili. Isto to moraju imati i osobe koje su imenovane u Povjerenstvo za polaganje stručnog ispita. I na kraju želim još nešto reći oko prelaznih i završnih odredbi. najmanju ruku pravna sigurnost nalaže i pravni standardi nalažu da osobe koje su prešle polovicu pripravničke prakse po važećem zakonu, po sadašnjoj praksi imaju pravo završiti tu praksu i polagati po programu koji je vrijedio za njih. Međutim, za mene je, ali nadam se i za vas sužavanje, da tako kažem stručne baze, kadrovske stručne baze ako ne uočimo da su pravnici iz gospodarstva barem nakon 5 ili 6 godina prakse na različitim pravnim poslovima također osposobljeni i da moraju dobiti šansu da polažu pred ispitnom komisijom, odnosno povjerenstvom i steknu praktičnu mogućnost polaganja pravosudnog ispita i prava koja iz toga proizlaze. Nadam se da će predstavnici predlagatelja uzeti u obzir dobre namjere kluba Socijaldemokratske partije Hrvatske i razmisliti da do glasovanja barem unesu ove dvije promjene. To je mogućnost da korporativni pravnici mogu kroz iskustvo steći pravo na polaganje pravosudnog ispita i da o programu iz stručnog osposobljavanja ne odlučuju ministar, nego tijelo koje je kvalificirano za stručno osposobljavanje, to je barem akademija ili povjerenstvo. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSLS-a, HSU-a, gospodin zastupnik Antun Korušec. Izvolite.

podržati donošenje ovog zakona iz dva jednako važna razloga. Jedan je taj što je ovaj zakon dio zakonodavstva Republike Hrvatske koji zaista se mora uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije, ali drugi razlog koji može biti i na pravom mjestu je taj što zaista ocjenjujemo da je ovaj zakon i važan i potreban. Dakle, u procesu reforme hrvatskog pravosuđa čiji je cilj snaženje i jačanje institucionalnih mogućnosti hrvatskog pravosuđa kao neovisnog, kao moralnog i efikasnog sustava ovog društva, svakako treba početi od temelja, a to znači od kvalitetne popune hrvatskog pravosuđa na način način kako to predviđa upravo ovaj zakon. Dakle, zakon regulira obrazovanje pravosudnih vježbenika, stručno obrazovanje vježbenika u tijelima državne uprave, lokalne i područne samouprave te osoba zaposlenih u suradničkim zvanjima na fakultetima, pravnim fakultetima, odnosno u drugim pravnim osobama. Iz toga iščitavamo da zakon ima dvojaku svrhu. Jedno je omogućiti jedinstveno i kvalitetno obrazovanje budućih sudaca i državnih odvjetnika i druga važna svrha ili razlog je standardizirati i poboljšati pravni sustav obrazovanja u cijeloj Hrvatskoj za pravnike koji žele pristupiti pravosudnom Osim što se status vježbenika određuje na način da su vježbenici državni službenici na određeno vrijeme, važno je i dobro da Ministarstvo pravosuđa mora svake godine odrediti broj raspoloživih vježbeničkih mjesta u sudovima i državnim odvjetništvima tako da uz kratkoročni plan prijema za kalendarsku godinu po potrebi se može donijeti i srednjoročni plan na vrijeme od 2 godine i dugoročni plan za vrijeme od 4 godine. Iako ne postoji potreba da se svim pravnicima koji žele pristupiti pravosudnom ispitu dozvoli plaćena obuka u pravosudnim tijelima, normalno zbog visokih troškova, ipak je za poželjeti da se što veći broj mladih pravnika, da mu se omogući da vježbeničku praksu provede u pravosudnom sustavu. Svakako kao dobro rješenje treba istaknuti odredbe zakona po kojima se slobodna mjesta vježbenika popunjavaju javnim natječajem uz činjenicu da provjeru znanja i ocjenjivanje kandidata provodi povjerenstvo za izbor vježbenika koje ima 3 člana. Dakle, popuna slobodnog vježbeničkog mjesta kandidatom koji u postupku odabira ostvari ukupno najveći broj bodova, ukazuje na potpunu objektivnost sustava, što je izuzetno značajno. Nadam se da će ta objektivnost u svakodnevnoj praksi biti i očita i prisutna. To zapravo i želim zbog brojne mlade populacije pravnika kako već na početku ne bi imali razloga za prigovore sustavu u kojem žele raditi, a svjedoci smo i mislim da to također treba priznati da je u bližoj prošlosti ili u bliskoj prošlosti bilo slučajeva prijema pravosudnih vježbenika mimo utvrđenih kriterija, što je protumačeno kao stranačko zapošljavanje, kao nepotizam, a što sve skupa zapravo izaziva negativnu percepciju javnosti. Izuzetno važno po našoj ocjeni je i snaženje uloge mentora koji će morati proći posebnu izobrazbu i to je također kvalitetno rješenje. Obavljanje poslova mentora svi znamo da traži pojačani napor suca ili državnog odvjetnika pa je takav rad onda

ili pravosudni ispit. Evo, uvažavajući ove bitne razloge, a ne želeći ponavljati ono što su uvažene kolege prije mene rekli, zaključno konstatiram da će Klub zastupnika HSLS-a i HSU-a podržati donošenje zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. (HDZ)** Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Sama pomisao i riječ pravosudni ispit za sve one koji su to prošli izaziva određenu mučninu u želucu pa je u svakom slučaju i promjena dobrodošla u smislu kvalitete prema praksi. Naime, činjenica je da na ovom području obrazovanja kadrova koji su nužni za reformu u pravosuđu je jedna od bitnih stvari i kako osposobiti kadrove za praksu. Svjedoci smo i mi koji smo prošli zagrebački fakultet i kasnije kada smo probali to pretočiti u praksu da smo imali osnovni problem da smo bili jako puni teorije, a na praktičnom dijelu smo ustvari prvi put sreli prvi podnesak tek na radnim mjestima na koje smo došli. Nije se stvar pomaknula bitno ni sada. Dakle, i sada imamo onaj dio koji jako kvalitetno osposobljava kadrove teoretski, ali se ovaj dio pomalo zapostavlja. određena ravnoteža između teorije i prakse dobro došla već na samom fakultetu, a onda ono što se ovdje vidi, naslućuje iz ovog zakona, to je da u pripremanju pravosudnog ispita će to biti isto dodatni kriterij. Naime, vidi se da se sam praktični dio radnje i pisanja gotovo za jednu trećinu povećava dok se ovaj teoretski dio svodi na jedno objektivnije prosuđivanje na samim povjerenstvima kada se pravosudni ispit polaže. Dakle, i sam pismeni i sam način na koji je to zamišljeno, pretpostavljam da više novim koji će pristupiti neće toliko izazivati problema zbog količine stranica da tako velim, na tisuće i tisuće koje je u tih tri ili četiri ili pet mjeseci trebalo strpati u glavu. Dakle podržavam ove izmjene zakona prvenstveno zbog toga što one vode povećanju ovog praktičnog dijela aktivnosti, a kroz staž koji je nužan i provesti u onom dijelu pravosudnih ustanova za koje pravnici iz gospodarstva gdje sam godinama i radio, mogu tvrditi da je dobro došlo. Naime u tom obrazovanju mora se i poslodavac pobrinuti da kadrovi koje želi univerzalno pripremiti za sva područja, izdvoji određena sredstva, odnosno vrijeme i omogući na taj način upoznavanje onog sustava preko kojeg na kraju krajeva to znanje koje on ima, a i interes je tih trgovačkih društava, mogu najbolje doći do izražaja. Dakle to uz nužno motiviranje mentora u samom pravosudnim ustanovama koji do sada nisu bili motivirani pa su prepuštali i kandidate prema njihovoj snalažljivosti koliko će znanja i gdje pokupiti, a sada predviđeno motiviranje dobro je došlo i mislim da ovaj zakon zaslužuje podršku. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo ja bih uvodno htio kazati da ovaj zakon apsolutno treba poduprijeti, dakle Konačni prijedlog Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, ako ni zbog čega drugog, zbog toga što se usudio bih se reći po prvi puta na jednom mjestu na kvalitetan način regulira ova problematika, usvojen je čitav niz pravih standarda, pravih instituta koji će na jasan i precizan način regulirati ovu problematiku, a do sada smo imali takvu situaciju da je ona bila regulirana ne samo u više propisa nego smo čak tu i pravne izvore imali još iz sustava, starog sustava, dakle prije 90-tih godina, dakle bivšeg jugoslavenskog sustava. Osnovna karakteristika ovog zakona je da uistinu na jednom mjestu, dakle i kvalitetno razrađuju se pitanja koja reguliraju u prvom redu status vježbenika u pravosudnim tijelima, ali utvrđuju se i iduća vrlo bitna pitanja. Dakle uvjeti za prijem vježbenika i na sudove i u državna odvjetništva, nadalje trajanje vježbeničke prakse, ali mislim da je vrlo bitno naglasiti da se regulira i način provođenja vježbeničke prakse kao i stručne prakse za odvjetničke i javnobilježničke vježbenike, ali i za pravnike sa završenim fakultetom, dakle sveučilišnim diplomskim studijom prava u tijelima državne uprave, lokalne i regionalne samouprave i drugim pravnim osobama kako mi to kolokvijalno kažemo, pravnici iz gospodarstva, dakle pravnici koji su zaposleni u poduzećima u tom smislu u pravnim osobama. Isto tako ovim zakonom se uređuje postupak prijavljivanja programa i načina polaganja i vrednovanja pravosudnog ispita. Dakle sam pravosudni ispit kao jedan ispit koji se u smislu stjecanja odgovarajućih znanja mora položiti, odnosno mora položiti da bi svaki pravnik stekao osnovne preduvjete da nastupa pred sudovima, da zastupa određenim predmetima, a može zapravo obavljati taj dio posla u okviru sudstva, državnog odvjetništva, javnog bilježnika sada se na jedan razvidan, transparentan i jasan način uređuje, ali i sam postupak prijavljivanja tog ispita kao i način polaganja ispita i vrednovanja rezultata odgovora, odnosno uspjeha na tom ispitu. Ovaj propis ima s jedne strane cilj omogućiti dakle kvalitetnu pripremu za polaganje pravosudnog ispita svih pravnika koji pristupaju pravosudnom ispitu te on kvalitetno i cjelovito obrazovanje pravosudnih vježbenika, to apsolutno s jedne strane. Međutim s druge strane on uistinu određuje objektivne standarde, obuke pravosudnih vježbenika kroz obvezatnu dakle i adekvatnu pripremu za polaganje, odnosno adekvatnu obuku. U konačnici budućim sucima, državnim odvjetnicima, zatim javnim bilježnicima, pripravnicima u gospodarstvu, ovaj propis omogućava da dobiju uistinu potrebna odgovarajuća stručna znanja. Međutim ovaj zakon zaslužuje našu osobitu pozornost i s jednog drugog aspekta, s jedne druge strane, dakle svaka reforma u ovom slučaju reforma pravosudnog sustava nužno mora obuhvaćati i taj sustav stručne obuke i osposobljavanje mladih stručnjaka u ovom slučaju dakle u pravosudnim tijelima, ljudima na kojima će taj sustav u u konačnici počivati i od čijeg će rada dakle zavisiti rezultati i ovog reformskog procesa. Ovaj zakon po mom mišljenju upravo to omogućava i zato ga kao jedan kvalitetni propis apsolutno treba i poduprijeti. I dopustite mi da otklonim možda neke primjedbe koje smo imali prilike čuti u dosadašnjim raspravama ili ocjenu ovog zakona, da on u izvjesnom smislu onemogućava pravnicima koji su zaposleni u poduzećima ili u nekim drugim tijelima izvan pravosuđa, dakle da im onemogućava polaganje pravosudnog ispita. Odredbom članka 19. ovog zakona upravo su predviđene te odredbe, odnosno te mogućnosti, dakle ne radi se o nikakvoj zabrani i ta kategorija diplomiranih pravnika apsolutno po ovom zakonu može pod određenim uvjetima, zakonom propisanim uvjetima pristupiti polaganju pravosudnog ispita. Dakako ovdje isto vidim jedan kvalitativan odmak u smislu dosadašnjih rješenja, jer se zapravo po prvi puta upravo ovim zakonom i taj segment dakle točno se propisuje u kom vremenskom periodu, po kojim sferama i oni moraju proći taj pripravnički ili vježbenički dio da bi stekli odgovarajuću praksu, odgovarajuća znanja i na kvalitetan ili kvalitetniji način mogli pripremiti pravosudni ispit, a samim tim i polučiti bolje rezultate na pravosudnom ispitu. Na samom kraju, dakle ovaj propis je kvalitetan propis. On je isto tako jedan segment reforme pravosuđa sagledane u njezinoj cjelini. On će uistinu omogućiti i bit će jedan kvalitetan alat da se mladi ljudi, dakle stručnjaci, pravnici koji su tek diplomirali, upravo temeljem ovoga zakona stručno osposobe, ne samo za polaganje pravosudnog ispita, nego da uistinu u svijetu tog svog budućeg rada na najkvalitetniji način obavljaju svoj posao i da mogu odgovoriti svim tim izazovima koji će biti pred njima u smislu rješavanja i najsloženijih predmeta koji se mogu naravno pojaviti u praksi. I u tom smislu ja ovaj propis apsolutno podupirem. Hvala Hvala. Gospodin zastupnik Ivo Josipović. Izvolite. **Josipović, Ivo (Nezavisni)** Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Po mom sudu ovaj konačni prijedlog koji je pred nama predstavlja unapređenje postojećeg režima, posebice kada je riječ o objektivizaciji kriterija za pravosudni ispit, jer iz onoga što čujemo od mladih kolegica i kolega, pa i nekih starijih, kriteriji nisu uvijek onakvi kakvi bi trebali biti, tako da mislim da je ovo dobro i da je to jedan veliki korak naprijed. Ima nekih, nomotehničkih bih rekao, možda malih sitnica i jedan koncepcijski problem koji mene muči. Evo da najprije krenem od ove tehnike. Evo, malo one urednosti što bismo rekli. U članku 2. nema stavaka, prema tome ne treba brojka uz taj jedini stavak, npr. Onda, u članku 5. stavak 3. govorite o zaprekama za primitak u vježbeničku službu i govorite o nekim kaznenim djelima koja su zapreka, pri čemu ne znam radi čega ne slijedite nomenklaturu Kaznenog zakona, nego govorite o nekim zaštićenim dobrima koji nisu tako definirani u Kaznenom zakonu. Možda bi se trebalo malo pomučiti pa pronaći pravu klasifikaciju kaznenih djela o kojima je riječ. Ima možda jedna sitnica koja možda u praksi neće biti problem upravo kod ovoga. Riječ je o tome da kad ste rekli kaznena djela protiv čega sve, moguće je da netko bude spriječen za primitak u vježbeničku funkciju iz čiste zluradosti, recimo to tako. Ako je netko podnio kaznenu prijavu, pa je kaznena prijava odbačena, on nastavlja kao supsidijarni tužitelj, tužitelj, vodi se kazneni postupak, dakle ne bi mogla biti primljena. I mislim da bi možda bilo dobro da se kaže ako se postupak vodi po službenoj dužnosti, eventualno da se takav slučaj ne bi javio, da se to radi. Nadalje, imate jednu za mene za mene nejasnu situaciju. U članku 31. govorite o tome što se događa kad se ne položi pravosudni ispit, pa kažete da kandidat koji ne položi pravi ispit, može ga prijaviti nakon isteka roka od četiri mjeseca. Ali nema krajnjeg roka. To može biti šest mjeseci, može biti tri godine, može biti dvije godine. Mislim, možda je tu trebalo legitimirati. Ali ono što je sad problem jest to da kažete ako kandidat ne pristupi po novom smatra da nije ni položio. A kako kad nemate rok kad će pristupiti, kad ćete smatrat da nije položio prijemni? I posljedično isto se odnosi na logiku stavka 3. kod odustanka. Dakle, smatra se da nije da nije ni polagao, ako nije polagao onda je pao. De facto ste u tri lanca došli do zaključka da onaj koji je iz objektivnih razloga odustao da je zapravo pao na pravosudnom ispitu, pa mislim da bi bilo dobro da predlagatelj to vlastitim amandmanom uredi, bilo da doda krajnji rok, bilo da uredi ovu logičku priču između stavka 1. do 3. I sad ono jedno koncepcijsko pitanje za koje moram priznati da mi je žao da je ovako riješeno. Kolege su govorile s punim pravom da je naš sustav obrazovanja pravnika do sada često patio od odvojenosti teorije od prakse, da su fakulteti forsirali teorijski pristup a da mladi kolege pravnici nisu često bili u prilici nakon studija se praktično pozabaviti uspješno praktičnim aspektima svoje profesije. Kod nas je na sveučilištu prevladavala ta logika, kao mi ćemo naučiti teoriju, a neka ih uče praksu na pravosudnom što naravno nije dobro i mislim da je interakcija teorije i prakse već od samog studija pa pa do polaganja pravosudnog ispita, pa rekao bih čak i u cjeloživotnom obrazovanju pravnika nužna. Međutim, ovaj zakon polazi od jednog koncepta koji je razdvajanje teorije i prakse i taj koncept je nažalost bio prisutan u jednom dijelu pravosudnih dužnosnika, pa čak i kroz onaj koncept suci za suce koji mislim da pokazalo se da nije dobar, jer su se naručivali od profesora tekstovi koji bi onda suci često govorili i to nije dobro. Dakle, mislim da bi trebalo ministarstvo porazmisliti na jednom konceptu koji bi integrirao teoriju i praksu i to na način da se omogući sucima, državnim odvjetnicima pa i odvjetnicima da više sudjeluju u nastavi u praksi, da im se to na neki način i valorizira, ali s druge strane bi se i teorija trebala uključiti u onaj onaj dio obrazovanja koji se dešava nakon diplome pa do kraja životnog vijeka. Posebice u tom kontekstu mislim da nije dobro i da nije dobro distingviran položaj znanstvenih novaka, suradnika i nastavnika na pravnim fakultetima i sveučilištima. Zašto? Zato jer su oni stavljeni u isti rang što se tiče uvjeta za polaganje, kao da su pravnici u bilo kojoj firmi što može biti logika, ali tu mislim da je potrebna distinkcija. Za mene nije u istom položaju onaj tko prede, čak po po ovom to može bit već profesor, zašto profesor ne bi položio pravosudni ispit. Dakle netko predaje građansko, građansko procesno, kazneno, kazneno procesno pravo ili ekonomsku politiku. Mislim da tu razlika postoji i da to prepoznajete. A posebno mislim da uvjet od 36 mjeseci za nekoga tko možda ima doktorat pravnih znanosti je pretjeran i da upravo demotivira mlade ljude na sveučilištu da idu na da idu na polaganje pravosudnog ispita. Zato bih predlagatelju predložio da razmisli da vlastitim amandmanom ovaj članak 22. uredi na način da olakša polaganje pravosudnog ispita zaposlenicima na sveučilištu na pravnim disciplinama, dakle ne na nepravnim disciplinama. Imate pravnika koji na pravnim fakultetima predaju nepravne predmete. To je jedna priča, a drugo, mislim da bi trebalo isto tako razmisliti i o nekoj interakciji sveučilišta i pravosudne akademije i da bi to bilo dobro i za teoriju i za praksu. Zahvaljujem. Hvala. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. U izvješću Vijeća Europe o napretku Hrvatske u Poglavlju 23. o pravosuđu i ljudskim pravima, izrekom stoji kako je prijem u pravosuđe, zatim promocija, dakle napredak pravosudnih kadrova i dalje je ostao vrlo netransparentan. Ako mi možemo ovdje govoriti o kojim se to kadrovima radi, onda je to i onda to vrijedi zasigurno u najvećoj mjeri za vježbenike. Mi svi znamo iz života, imamo prijatelje, poznanike čija su djeca ili poznamo osobno te mlade ljude, završili s odličnim s vrlo dobrim, nemaju šanse ili dugo vremena nisu mali šanse pristupiti, ući u pravosuđe. Mislim da se u zadnje vrijeme ipak, koliko toliko stvari su se poboljšale, ali devedesetih godina diplomirani dvojkaš bio je zagarantiran sva vrata su mu bila otvorena u sva pravosudna tijela. I to je bila odmah u strtu jedna loša poruka, da ne govorimo o takvom jednom mladiću ili djevojci koji zna kako je primljen. Da je primljen političkom korupcijom. Kako će on sutra biti neovisan sudac ili državni odvjetnik, kada je u startu tako ušao. Dakle, tu su se morale stvari promijeniti i možda najprije na ovom području. Mi smo također bili svjedoci prije nekoliko godina, sa jednom velikom aferom, također vježbenika, koji su prestali šutjeti, jer oni u pravilu nisu podnosili pravna sredstava od straha da više nikada i da će vrata pravosuđa svih pravosudnih tijela tako u startu na početku njihove karijere biti zauvijek zatvorena. A to moraju biti najhrabriji ljudi. Dakle, sustav ih je od početka destimulirao i takvi ljudi, dakle malo promućurniji i mudriji okrenuli su se velim tvrtkama koje su ih odmah uočile, čak za vrijeme studija. Onda smo dugo vremena imali i negativnu selekciju, tako da je dugo vremena bio izuzetak dobiti kvalitetne ljude odmah u startu, jer ih je već netko pokupio drugi ili su uopće nadu da apliciraju na te natječaje. Dakle, hrvatska javnost 2004. godine bila je upoznata s onom situacijom kako su diplomirani dvojkaši zauzeli mjesta, a odlični i vrlo dobri uskraćeno im je to pravo. E sada više da se to zaista ne bi tako događalo, da bi zaista prijem u pravosuđe, radi se o vježbenicima, bio transparentan, svakako da ovakav prijedlog zakona jedan je snažan i veliki korak naprijed, da on ne ovisi o ovom ili onom ministru i njegovom raspoloženju i njegovom gledanju stvari na to, nego da jednostavno sustav funkcionira u svakodobnoj kadrovskoj kombinaciji. I to je dobro. Ovo ja mislim da je do maksimuma, da se objektivizirala stvar, dakle i da se ne boduju samo i ocjene, nego jednostavno tako i pristup koji obavljaju ovlaštene osobe u razgovoru sa tim kandidatima. To je jedan krajnje ozbiljan napor i svakako da je tu objektivizaciju potrebno podržati i štoviše možda bi ovo mogao biti još uz neke primjedbe i dorade, ogledni primjer kako se može do krajnjih mjera objektivizirati i rad sudaca, kao dakle podloga za njihovo promoviranje, ali jednako tako i nezadovoljavanje u radu, da to nije oblik oblik političkog pritiska, nego jednostavno transparentan način da li te osobe zadovoljavaju visoke kriterije opstanka u pravosudnoj struci. To se dakle može i ovo je po prvi put da mi vidimo, kao što se nekad radilo pravilnicima koji su bili podložni promjenama, oni nisu bili utemeljeni u tom smislu čvrsto na zakonu, tako da po prvi puta u jednom zakonu mi ovdje imamo objektivizirani do krajnjih mogućnosti, ja bih rekla i granica, prijem u pravosuđe kao vježbeničkih kandidata. Međutim, ima nešto što odmah stvara nedoumicu, da li će to tako kako što je dobro zamišljeno, biti i ostvareno. Sama činjenica da ovdje se tvrdi, da za ocjenu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva. Nema dobrog zakona ako za njega nisu potreba osigurati bar kakva takva sredstva. Mislim da je to u izravnoj suprotnosti i sa člankom 13. koji govori upravo kako će vježbenik biti raspoređen i da će mu se odrediti mentor, radi praćenja rada vježbenika i koji će skrbiti o njegovom stručnom obrazovanju, a on će morati biti educiran i proći edukaciju u pravosudnoj akademiji. Dakle, to su posebna i dodatna sredstva. Također, mi moramo znati da nama pravosudna akademija i dalje nije ekipirana, to nije eto moja slobodna ocjena, nego to je ocjena Vijeća Europe, također tamo izrekom stoje, kako na žalost evo ni pravosudna akademija koja ima tako pompozno ime, ja mislim da je to preuranjeno još uvijek, da smo joj dali ime Centar za edukaciju sudaca bio je sasvim dovoljno od onih početaka kada je 2002. godine stavljen, odnosno 2001. stavljen u pogon. Dakle, ima preambiciozno ime, a ne odgovara sadržaj znate tome. Akademija, a vidite tamo jedan čovjek zaposlen. I to ga ima i nema. Malo nije ozbiljno, a pogotovo kada se radi o pravosuđu, onda moramo biti krajnje obazrivi i kada je riječ o terminima. Dakle, evo ovdje sredstva su bila potrebna osigurati, upravo bilo je potrebno osigurati, upravo radi izobrazbe ovih mentora. Nešto što želim posebno skrenuti pozornost, jeste ovdje u članku 5. za vježbenika, da može biti primljena osoba koja ima hrvatsko državljanstvo. Vi znate da smo mi mnogim pravničkim profesijama upravo zbog približavanja Europskoj uniji morali omogućiti i strancima, dakle ovo je sada s tog aspekta vrlo, vrlo problematično da li ćemo ga mi morati mijenjati, ali jednako tako jer i naši pravnici diplomirani mogu diljem Europe i u Americi polagati pravosudni ispit. Vidite, tamo nikad i nigdje nije ograničen broj pristupa i sada odjednom mi u članku 31. ograničavamo kandidate da polažu taj ispit, da mogu polagati taj ispit najviše iz tri pokušaja. To nije dobro, jer na takav način mi takve ljude, u startu mlade ljude, a kronično smo deficitarni sa visoko obrazovnim ljudima na početku karijere blokiramo da mogu uopće obavljati bilo kakav posao ako on ne položi pravosudni ili ona pravosudni ispit. A s druge strane morat ćemo omogućiti strancima koji nemaju ograničenje u polaganju pravosudnog ispita, dakle da Hrvatska ili prizna takav pravosudni ispit, da oni onda obavljaju razne poslove pravničke sa položenim pravosudnim ispitom. Pa sjetimo se samo onog razvikanog slučaja Jon Johna Kenedya juniora koji je polagao taj ispit jedno osam, Ali vidite i to je istina. Nemojmo se smijati svi znamo, naravno oni koji su ga polagali, ali i oni koji nisu. Dakle, naša opća javnost ne treba biti neka posebno stručna koja zna da je to jedan od najtežih ispita koji je uopće moguće zamisliti. Njegova težina nije u nekakvoj složenosti materije koliko u opsežnosti i u činjenici da se taj ispit polaže odjednom. On traje satima, osam ispitivača ispod jednog jedinog kandidata. Nemojmo to raditi. To su ozbiljne stvari. Hrvatska ima sve manje stanovnika. Nama stručni ljudi odlaze. Nemojte upropaštavati mlade ljude i molim vas evo dajte šteta je da ovako jedan dobar zakon ima ovakvo jedno ograničenje gdje ćete, što ćete napraviti od tih ljudi da ide u Sloveniju polagati, u Ukrajinu. Tamo nema ograničenja, pa će doći onda ovdje, a mi ćemo morati po nostrifikaciji, po takvom jednom zakonu o priznanju ispita položiti i priznati taj ispit. Dakle, do sada nikada nije bilo takvog ograničenja, jer osoba sam koja u nekoliko navrata to znamo iz prakse, osoba sam kao ja u nekoliko navrata polaže i ne može položiti sama odustane, sama odustane i to nikad nije bilo više od četiri, pet puta. Ja ne znam da li je zabilježen koji slučaj. I zato evo molim predlagača da ne destimulira. Ljudi su pod posebnim stresom, kad još vide ovakve odredbe, dakle dajmo ih omogućiti i pokažimo tim ljudima da znaju, a ne da ne znaju i da ih Hrvatska i hrvatsko pravosuđe ne treba. Dapače. Hvala lijepa. Hvala. Ja sam sad baš se sjetio da sam prije 40 godina polagao taj ispit. Onda sam dobio isto gastritis od treme. Je, preraslo je u nešto drugo. Gospodin zastupnik Boris Šprem. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, suradnici, uvaženi kolegice i kolege zastupnici. Ja ću biti vrlo kratak, nadam se i sadržajan. Pa evo, kad je već gospodin Šeks rekao da se ne znam jesam li dobro razumio znojio kad je polagao pravosudni ispit i gastritis dobio. Ja sam isto imao problema kad sam polagao pravosudni ispit, ali sam ga položio. Jer nisam mogao, taj dan nisam mogao ništa jesti, makar je ručak bi pripremljen. Imao sam ispit u tri sata, a cijelu noć nisam spavao za drugi dan. Dakle, to je tako težak ispit od uzbuđenja. Ali, nije sad to važno. Važno je nešto drugo, da je ovim zakonom, ovim prijedlogom zakona napravljen jedan iskorak u svakom slučaju u konceptu reformi pravosuđa i zato što evo mi iz Kluba zastupnika SDP-a to tvrdimo. Tvrdimo istovremeno da treba zakon popraviti, pa onda sve ono što su moji kolege govorili bilo bi dobro da predlagatelj uzme u obzir kad bude, makar svoje amandmane ako nije evo uspio dobiti od pojedinih zastupnika iz moje stranke ili iz neke druge, a da se tiču poboljšanja teksta zakona bilo bi dobro da sam napravi amandmane, odnosno da postane sastavni dio prijedloga zakona. A ono što ja imam reći i najavljujem da sam u tom smislu nakon što sam na Odboru za pravosuđe o tome govorio nije bilo nekih protivnih mišljenja mojem prijedlogu, ali je ipak izdvojeno mišljenje u smislu toga da da nije prezentiran izvještaj odbora kao stav odbora, mada ne znam zašto. Ali prihvaćam tu činjenicu i zbog toga sam sastavio dakle 4 amandmana, a oni se tiču kada je riječ o prijemu vježbenika onda moram konstatirati da što se tiče ovog plana od kojeg počinje stvar. Dakle, godišnji plan. Imamo srednjoročni plan dvogodišnji i dugoročni četiri godine. Već u stavku dva nakon što se kaže da postoje ti planovi i da se takvi planovi mogu donositi kaže plan prijama iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu državnog proračuna za kalendarsku godinu na koju se plan odnosi. Iz toga se već vidi da se ne misli uopće na ove srednjoročne i dugoročne planove, jer kad bi se mislilo da bi se oni i doista donijeli onda ne bi bio ovakav stavak reduciran na kraju ovog članka 4. Dakle, predlažem dakle da se taj stavak promijeni i da se uskladi sa sadržajem prethodnog stavka. A ono što je čini mi se važnije. Dakle, odluku o prijemu nakon što se provodi javni natječaj i nakon što povjerenstvo sastavljeno od tri rekao bih reprezentativna člana, jednog iz visoki službenik i to rukovodećeg ranga iz Ministarstva pravosuđa. Zatim, na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda sudac i jedan iz reda državnog odvjetništva. Dakle, kad ti ljudi nakon natječaja ocijene kandidate, onda predlažu listu kandidata ministru. Ja sam i na odboru predložio i ovdje predlažem i u tom smislu sam sastavio amandman, da o tome odluku donosi samo povjerenstvo. Zašto? Pa zato da rasteretimo ministra. Osim toga, ti ljudi sastavljeni na taj način koje je ministar imenovao, pa valjda oni mogu onda donijeti odluku u prvom stupnju da je to taj kandidat kojeg su izabrali, a onda da ministar u drugom stupnju što je isto logično odlučuje o prigovoru, a sada imate u odredbama konačnog prijedloga zakona da povjerenstvo sastavlja listu. Zatim, ministar odlučuje o konkretnim kandidatima tko će biti od njih vježbenik, odnosno vježbenica i onda donosi rješenja. A kandidat može dati prigovor, ali daje prigovor ministru što pravni sustav u izuzetnim situacijama trpi, ali nije logično. I mislim da je ovo rješenje koje predlažem bolje. Što se tiče trajanja vježbeničke prakse. Jedan isto ozbiljan čini mi se amandman koji sam obrazlagao i na Odboru za pravosuđe, a to je, dakle vježbenik se prima na vrijeme od dvije godine i ima status državnog službenika dok to vježbeništvo traje. Ali taj isti vježbenik stječe pravo polaganja pravosudnog ispita nakon 18 mjeseci. Dakle godinu i po dana s time da je program obavljanja te vježbeničke prakse uređen zakon u članku 11. tako da nakon što prođe građanski odjel, nakon što prođe kazneni odjel, nakon što prođe trgovački sud, nakon što prođe odvjetništvo sve skupa to traje 12 mjeseci. I onda piše da će preostalih 4 mjeseca, preostalih 6 mjeseci čelnik pravosudnog tijela odrediti gdje će se nalaziti vježbenik. Znate to u praksi bit će svega. A nakon toga, dakle kad tih 18 mjeseci prođe za tih, tom jednom rupom rekao bih, uvjetno rečeno rupom od 6 mjeseci on stječe uvjete za polaganje pravosudnog ispita na način da dva mjeseca nakon tih 18 mjeseci mu se daje na raspolaganje za pripremu pravosudnog ispita. A ja predlažem sljedeće: da se tih 3 mjeseca, ne bih 2 mjeseca nego 3 mjeseca ugradi u onaj razmak od 12 do 18 mjeseci, onaj rekao bih uvjetno rečeno prazni hod jer je prošao program koji je zakon odredio pa još nek 3 mjeseca bude prema odluci čelnika pravosudnog tijela, a 3 mjeseca da se priprema za pravosudni ispit. Time ćemo naravno osigurati osim kvalitetu koja je naravno tu prisutna pogotovo sa ovim rješenjem, ovim … /Govornik se da nakon 18 mjeseci doista može se kao što se i sad može prijaviti kandidat za polaganje pravosudnog ispita. I treće zadnje, što se tiče javnosti imate u članku se ne razumije./ … čudnu u stavku 5. kaže: «Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa može budućim kandidatima ili osobama koje imaju opravdani interes dopustiti slušanje usmenog ispita». gledajte ti su ispiti uvijek bili jadni. I onda kandidati kad dolaze na, ovi budući kandidati još se nisu prijavili, neki su završili studij, neki su pri kraju studija oni slušaju te ispite i uče iz toga.

stavku rješenje koje je potpuno u redu, a to je da će ministar nadležan za poslove pravosuđa odrediti pravilnikom načine provođenja usmenog dijela ispita kao i uvjete pod kojima će se odobriti slušanje usmenog ispita. I time smo sve riješili. Nećemo dakle zatvarati mogućnost da se netko dakle, da netko misli da je ispit tajan. Ispit taj ne smije biti tajan jer nikad nije bio tajan. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. I završni osvrt uvaženog Dražena Bošnjakovića, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zahvaljujem svima koji su raspravljali. Ovdje se dosta sada u ovom zadnjem dijelu provlačila jedna riječ a to je gastritis. Kolege i naš potpredsjednik gospodin Šeks i kolega Šprem evo svoja osobna iskustva kod polaganja pravosudnog ispita su zapravo rekli u toj jednoj je riječi gastritis i oslikali su možda u njoj cijelu situaciju današnjeg polaganja pravosudnog ispita. Doista ispit je vrlo složen. Ispit je vrlo obiman i zaista je to jedno teško učenje cijele materije koja se odjednom isti dan zapravo polaže u onom usmenom dijelu naravno onom pisanom prije. Upravo to cilj je ovog zakona da tog gastritisa ne bude. Cilj je zapravo da naši vježbenici i sudački i državnoodvjetnički i oni koji dolaze iz trgovačkih društava, iz lokalne samouprave, iz javne uprave da svi oni prođu jednu i teoretsku obuku i praktičnu na sudovima i ovu u okviru radionica u našoj Pravosudnoj akademiji tako da oni zapravo bez tog gastritisa polože taj pravosudni ispit ne na način da su sada u nekom kratkom vremenu u sebe stavili nekakve informacije nego da su kroz jednu ozbiljnu obuku zapravo savladali i ona znanja i one vještine koje će im sutra koristiti u radu bilo kao sucima, bilo kao odvjetnicima, kao državnim odvjetnicima ili bilježnika. To je cilj i smisao ovog zakona. I zato upravo i oni pravnici u gospodarstvu moraju proći ove radionice u Pravosudnoj akademiji. Moraju proći i onu praktičnu obuku na sudovima jer pazite on može raditi u vrlo uglednoj, uglednom trgovačkom društvu ali kroz radu u trgovačkom društvu on može zapravo vidjeti samo jedan segment prava. Ovim ostalim može zapravo uopće ne sudjelovati, ne vidjeti kako to izgleda. Također i u odvjetničkim kancelarijama. Odvjetničke kancelarije danas znamo da su specijalizirane. Vježbenik može proći jedan segment prava, vidjeti netko se bavi naknadom štete, netko se bavi nečim drugim, ali kroz ovu znači obuku i radionice i vježbeništvo na sudu on će dobiti jednu kompletnu sliku. Mentor, šta znači mentor u ovom novom sustavu? Danas imamo vrlo često sliku da ti naši vježbenici zapravo po sudovima su prepušteni sami sebi. Suci i tako imaju puno posla. Imaju predmeta i ono, molim te samo odi sad ovdje, odi ondje tako da zapravo nitko se ne bavi sustavno sa tim ljudima. Mi danas ovim zakonom predlažemo institut mentora. Čovjeka koji će biti posebno pri Pravosudnoj akademiji educiran znači da prenosi ta znanja na vježbenike. Dakle i on će tom vježbeniku, brinut će se o njemu. U samom postupku i u samom procesu će mu povjeravati i određene procesne radnje u postupku da poduzima. I kada je, naš vježbenik prođe jednu takvu obuku mislim da polaganje pravosudnog ispita ne bi smio biti problem. Ono što su bile određene nomotehničke primjedbe naravno naš Odbor za zakonodavstvo je već i kroz svoje amandmane ugradio. Mi ćemo još jednom još jednom to analizirati kao i sve ove druge amandmane koje vidim da su nastali zapravo i na nekim osobnim iskustvima pa ćemo ih dodatno zapravo do glasovanja izanalizirati. Sasvim sigurno je da je ovaj zakon jedan veliki iskorak u odnosu na sustav koji imamo danas. I u pogledu zapravo same stručne edukacije, ali i u pogledu transparentnosti i objektivnosti. Zahvaljujem svima još jednom koji su raspravljali. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.